ima izreka Valtazara Bogišića, to gospodin Martinović često citira: „Zakon je za svakoga zakon.“ Dakle, i za sudije.Ustav je zakon svih zakona, ako se slažemo oko toga. Ustav kaže sledeće, član 103. stav 2. 2. - Narodni poslanik ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost. Narodni poslanik ne može biti pozvan na krivičnu i drugu odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju svoje poslaničke funkcije. Za izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju svoje poslaničke funkcije, narodni poslanik ne može biti pozvan. Dakle, ne može biti pozvan, ne presuđen. Ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost.E sad, ovaj Ustav važi za sve, sem za mene. Ali, ovde ne piše sem, ovde treba da se dopiše - sem ako se ne radi o Marijanu Rističeviću. Onda, u tom slučaju suspendovan narodnih poslanika koji su bili sa mnom kada je krivičnu tužbu protiv mene podneo Saša Radulović za reči izgovorene za govornicom Narodne skupštine. Kao prilog u tužbi je bio prepis stenograma sa više sednica. Recimo, ja sam mu rekao kad me napadao ovde iz poslaničke klupe – šta si stao tu ispred mene kao ukočen paradajz. On je smatrao da se to radilo o njemu i da sam ja izvršio neko krivično delo, iako sam to uradio dok sam govorio na sednici Narodne skupštine, a on me ometao.Najteža kvalifikacija mu je bila i najveći duševni bol zato što sam ja pominjao tamo neku grupu „kradulović del boj kompani“. On je smatrao da se to radi o njemu i da je to duševni bol, a uz tužbu je išao prepis stenograma. Tužba je bila napisana latinicom, pa sam ja, u skladu sa članom 10. Ustava: Republici Srbiji u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćiriličko pismo“, zatražio da mi se to dostavi na mom jeziku i na mom pismu.Sudija je i za jednu i za drugu povredu Ustava,

Za to čak imam i svedoke. I ništa se sudiji nije desilo. Visoki savet sudstva nije smatrao da je povreda Ustava povreda zakona da je to razlog za odstranjivanje sudije sa pravosudne funkcije, jer to radi Visoki savet sudstva, a ne Narodna skupština.Drugi put, koliko sam čuo, tužio me Nikola Kojo za reči izgovorene za govornicom, zato što sam tvrdio da su on i ovi glumci koji stalno napadaju vlast i Vladu dobili od Filmskog centra Srbije sto i nešto miliona za razne filmove, a taj Filmski centar se finansira iz budžeta. Dakle, niko iz vlasti ne mrzi te glumce zato što su drugačije politički orijentisani, a dokaz za to su sredstva koja su oni dobili i koja iznose desetine miliona. Onaj Bjelogrlić je dobio preko 100 miliona, a ovaj dobio 20 miliona i hteo da snima neki film o tome kako srpski lekari, uz podršku policije, vade organe na crno i prodaju na crnom tržištu i to se dešava u Kliničkom centru Srbije. On je priložio uz tužbu video snimak sa sednice. Video snimak sa sednice! Koliko čujem, i tu hoće da mi sude.Od gospodina Martinovića su tražili, ove Radulovićeve sudije, čudne sudije, da mi se ukine čak i imunitet, kao da sam ubio čoveka. Mada, ja se nisam pozivao na imunitet, jer Ustav ti garantuje imunitet po automatizmu. Ovo ustavno pravilo su upisali ustavotvorci da bi se zaštitila opozicija, da vlast ne može da progoni opoziciju ili nekog poslanika zbog toga što je izneo nešto što se vlastima ne sviđa. Ali, gle čuda, kod nas se sve obrnulo, nas se ispostavilo da opozicija, na čiju stranu se svrstavaju određene sudije koje su došle na te pozicije uz pomoć te vladajuće tadašnje stranke 2008/2009.

njima se izvinjavam, ali u nekim sudovima možete da oformite odbore Demokratske stranke. Pošto se Demokratska stranka raspala, najčvršći njihovi odbori su u pojedinim sudovima.Lepo, recimo, u inđijskom sudu da sklopite lep odbor Demokratske stranke, jer sve se drugo raspalo, da bude daleko jači od onoga. Recimo, Nataša Kandić je predlagala sudije, pa su to postale sudije. iz Sremske Mitrovice su baš dopali u Inđiju. Ako nema mesta, ako nisu dobri za Mitrovicu, ono za Inđiju će baš da budu dobri. E, tako se naše pravosuđe ponaša.Znači, zakon je za svakoga zakon, Ustav je za svakoga Ustav. On treba da zaustavi, sa jedne strane, neograničene slobode, sa druge strane bezgranična prava i slobode, a sa druge strane da zaustavi vlast. Ali, kod nas izgleda da smo po pitanju Ustava i zakona samo mi predmet raznih političkih procesa, a da su svi drugi amnestirani kada uvrede, povrede, kada prete itd. To je otprilike To je otprilike neka vrsta umetničkog dela, duhovitosti, slobode, da može da se opsuje predsedniku majka, može svašta da se uradi. Mogu da se jedu ljudski ćevapi, može svašta da se dešava, ali sudije ali sudije otprilike su nadležne, pojedine sudije, uglavnom za poslanike i političare vladajuće većine.Šta reći o sudiji Majiću? Ja ne znam šta treba Visoki savet sudstva da doživi, a ovim sudijama predlažem da se nikako ne ugledaju na njega i na ove sudije o kojima ja govorim, nego da sude po zakonu, da poštuju Ustav i zakon, da pravda bude dostupna svima, da kažnjavaju krive, da štite nevine, a ne kao u slučaju Majića.Zamislite sudiju kome je Vrhovni kasacioni sud dva puta proglasio povredu zakona. Dakle, Vrhovni kasacioni sud je napisao, odnosno rekao i napisao da je sudija Majić dva puta povredio zakon, prekršio zakon.Prvi put je to bilo u suđenju „Gnjilanskoj grupi“. Vrhovni kasacioni sud je presudu koju je potpisao sudija Majić, kojom je oslobodio 11 albanskih terorista, koji su ubili 80 civila, nealbanske nacionalnosti, većinom srpske nacionalnosti, 34 se vodi kao nestalo, a još 153 je bilo protivpravno lišavano slobode i mučeno. I zamislite, on je našao za shodno da oslobodi okrivljene teroriste, zbog toga kako je naveo, se to desilo posle Kumanovskog sporazuma, pa je on mislio da to nije ratni zločin, nego tek tako je povredio zakon u korist optuženih, a na štetu oštećenih.Vrlo a na štetu oštećenih.Vrlo lepo odigrano, u takvim situacijama kada se usvoji zaštita zakonitosti i kada se ustanovi da je došlo do povrede zakona od strane sudije, pošto to nije bilo na štetu okrivljenih, takav sudski postupak se ne ponavlja. Tako su se albanski teroristi dokopali slobode uz pomoć sudije Majića. Zašto je on to uradio, ne smem da pitam pošto, nego samo zašto? Da se razumemo. Pitao sam zašto je on to uradio? To sveti Bog zna.Uglavnom, žrtve albanskih zločina nisu dočekale pravdu, pravdu, zločinci nisu kažnjeni i zločin je prošao bez kazne, a našim oficirima, rukovodstvu, civilnom i vojnom, uglavnom sude i imate presude bez zločina, krivce bez zločina, a u ovom slučaju imate zločine gde su krivci oslobođeni, zločine bez krivaca, jer je sudija Majić našao za shodno da on to treba da oslobodi.Vrhovni kasacioni sud je rekao da je došlo do povrede zakona od strane sudije, ali gle čuda, u takvim slučajevima treba razrešiti, gospodine Arsiću – jel tako, treba razrešiti sudiju koji je povredio zakon. Posebno u slučaju kada su žrtve bile 80 osoba koje su ubijene, 34 je nestalo, a 153 su protivpravno zatvarane i mučene.U takvim situacijama, to je tako teška povreda da to nije slučajno moglo da prođe nekažnjeno. E, gle čuda, godine isti sudija ponovo ima povredu zakona i opet ne kažem to ja, već Vrhovni kasacioni sud, sastavljen, valjda, od najboljih sudija. Ako, oni kažu da je sudija Majić ponovo povredio zakon, onda je to za mene više nego tačno, s obzirom da mu se to dešava drugi put.On je u u slučaju obljube deteta od 13 godina zaključio, a pri tome po meni izazvao i neku vrstu segregacije romske nacionalne manjine, smatrao je pošto se radi o maloletnici staroj 13 godina, a ovaj nije maloletnik, D. Č. 24 godine i sudija Miodrag Majić je smatrao da nema krivičnog dela, odnosno oslobodio je D. Č. za to krivično delo zato što on misli da su i optuženi i devojčica pripadnici romske nacionalne manjine u kojoj su polni odnosi sa decom prihvatljivi.Jel tako gospodine Ackoviću? Takvu je on presudu doneo. Tako je on štitio romsku nacionalnu manjinu. Po meni je narušio ravnopravnost građana, a na određeni način vrlo, vrlo loše postupio prema jednoj nacionalnoj manjini, govoreći da je to za njih uobičajeno itd. Vrhovni kasacioni sud je rekao da je povređen zakon, da je sudija povredio zakon i sudiji se ništa nije desilo.Gle čuda, taj sudija ima neku nevladinu organizaciju, pre bih rekao anti vladinu, CEPRIS jel tako, u kojoj redovno kritikuje Narodnu skupštinu,

prevaziđeno. Nema veze što je to pravilo, ali oni kažu da je to prevaziđeno. I tako nastupa, kritikuje Skupštinu.Kada je već donosio ovakve presude, on bi da naruči zakone koji bi mu bili prihvatljivi i ako su zakonodavci, tj. Narodna skupština i ukoliko krene da radi naš posao, mi bi onda trebali da idemo, zamisliste sada, da idemo mi da donosimo presude. Sigurno bi donosili bolje presude nego sudija Majić, sigurno da ne bi oslobodili 11 terorista za ubistvo najmanje 80 ljudi i to na najsuroviji način. Sigurno ne bi oslobodili pedofila iako bi radili njegov posao. Mi ne radimo njegov posao.On se zanosio mišlju i njegovi politički istomišljenici da bi on mogao da bude i dobar kandidat protiv nas, pa se eto, nevoljno odrekao i kaže –evo, neću da budem kandidat iako se bavio politikom.Ovim sudijama koji će biti izabrani, želim da ne ponavljaju greške koje je činio sudija Majić, a ima još takvih sudija. Rekao sam, čast sudijama koji časno i pošteno rade svoj. Posao raditi na način na koji to radi Majić, to nije sudijski posao, to je nešto što sudije nikako ne smeju da čine.Takođe sam nezadovoljan zato što su sudije recimo, blagonaklone prema Šolaku i Đilasu. To što Šolak i Đilas nisu u zatvoru, to nije dokaz njihove nevinosti, to je dokaz krivice suda. Dakle, ne njihove nevinosti, već krivice nadležnih sudova i sudija koje su njihovim stazama i bogazama došli na funkciju, čuvenoj deponiji pravosuđa 2008. i 2009. godine, kada je partija rešila da osnuje svoje sudove, posebno u Beogradu, jer su mu tu bili najvažniji.Evo sinoć je bio televizijski prenos na Šolakovoj televiziji. To je događaj sa liste najvažnijih događaja, koji je utvrdio REM. U Zakonu o medijima član 64. piše da događaje sa najvažnije liste događaja od interesa za sve građane, mogu da prenose isključivo televizijski kanali koji pokrivaju celu teritoriji Republike Srbije i imaju slobodan pristup. To znači da može i na antenu. Gle čuda, u zakonu to piše, isključivo pravo su mogli da ostvare pet ili šest nacionalnih kanala koji pokrivaju celu teritoriju. Međutim, desilo se, kažu – oni su kupili prava, pa eto oni kao emituju na delu teritorije Republike Srbije, što je povreda zakona. Niko iz tužilaštva, iz pravosuđa ne reaguje na to, sve je dopušteno. Pri tome se emituju reklame, a to su prekogranične televizije, „Junajted grupa“, „Junajted medija“, emituju se reklame za skupe pare i na takav način uzima deo marketinškog tržišta.U zakonu takođe piše, član 27. Zakona o oglašavanju da televizije koje reemituju program, a to su ove televizije „Junajted grupe“, ne mogu da emituju marketing, sem onog koji je za izvorni je za izvorni deo programa iz zemlje odakle se reemituje program. Dakle, oni emitovanjem domaćih reklama, otimaju hleb domaćim televizijama, učestvuju u marketinškom tržištu, uzimaju deo novca iako nisu registrovani na teritoriji Srbije, jer navodno reemituju taj program.To znači da ovi koji plaćaju sve obaveze i koji su registrovani u Srbiji, koji posluju po zakonu, gube deo novca, što naravno utiče i na slobodu medijskog izveštavanja, jer nema slobode medija bez izvornih izvornih prihoda koje ostvaruju od marketinga, čime mogu da čuvaju svoju uređivačku politiku od uticaja. Recimo opština koje raspisuju konkurse itd. ukoliko nemate deo marketinškog tržišta, možete da poslujete samo na osnovu konkursa za mediji koje lokalne samouprave objavljuju. I niko iz pravosuđa ne reaguje. Preporučujem ovim sudijama novoizabranim ipak malo obrate pažnju na to.Inače se radi o kanalima koji su samo fiktivno registrovani u Luksemburgu, a recimo, konvencija koja je potvrđena u ovom parlamentu zakonom, Konvencija o prekograničnim televizijama sama kaže da prekogranične televizije emituju program odande u zakonu član 24. kaže ovako – ako jedna televizija iz inostranstva gađa svojim programom, pretežno ili u celini, državu u kojoj se vrši prijem, tim programom ukoliko gađa, ako je taj program namenjen državi u kojoj se vrši prijem, to se smatra zloupotrebom prava.Ne treba da vam dokazujem da je to 100% sigurno, „N1“ televizija, „Nova S“ i još neki Šolakovi i Đilasovi kanali koji krše i Konvenciju o prekograničnim televizijama koja je zakonom potvrđena ovde, a ti zakoni koji se potvrde ovde međunarodni su stariji čak i od nacionalnog zakonodavstva, I ako tamo piše da ukoliko jedna televizija prekogranična gađa isključivo i pretežno programom tržište druge zemlje i program namenjuje toj zemlji u kojoj se vrši prijem, onda se to smatra zloupotrebom prava, jer se to čini da bi se izbegle obaveze i registracija u toj zemlji.U

ne idu izvorne reklame, već imate reklamu 599 dinara itd. Koji to kanali iz Amerike vrše reklame, ili iz nekih drugih zemalja, izvorne reklame izvorne reklame sa cenovnikom „Maksi“, ne znam, 599, 399 dinara itd.Očigledno da prekraja prekogranične kanale, čime se gubi status reemitovanja i niko od tužilaštva ne reaguje, i stoga je opozicija uvalila one u REM, pošto nadležnost nad elektronskim medijima nije na Skupštini, nije na Vladi, nije na Ministarstvu, nad regulatornim telom i otad onoliko buka da se Đilasu i Šolaku obezbedi preko Tanje Fajon, one međunarodne evropske delegacije, da im se obezbedi da imaju pet članova u savetu REM-a, da bi se na takav način obezbedio Šolak i Đilas.Mi nemamo problem sa opozicijom, imamo problem sa Šolakovim biznisom

dakle, samo da je dva evra sekund, četiri stotine hiljada evra dnevno se uzme od domaćih medija nezakonito za medije koje su navodno prekogranični ili su prekogranični prekrojeni kanali u korist

time finansiraju i pozajmljuju novac, time finansiraju svoje pristalice koje izmišljaju, lažu, kleveću itd, koji ne napadaju vlast, njima je cilj napad na državu i oni se naprosto nutkaju da priznaju Kosovo, da unitarizuju Bosnu, samo da im neko dozvoli da nasilno promene vlast, a to su pokušali prošle godine da učine finansirajući ih isključivo novcem o kojem sam ja pričao, koji je nezakonito stečen.Kaže izreka, opet Valtazara Bogišića, je li tako, gospodine Martinoviću – najveća je nepravda kad neko od zla dela svog još kakvu korist ima. Svi naši gledaoci mogu da prepoznaju Dragana Đilasa u toj izreci. Hvala. Ilija Matejić.Izvolite. **Ilija Matejić** Hvala, poštovana predsedavajuća.Poštovani predstavniče predlagača, pre svega dame, a zatim i gospodo narodni poslanici i naravno narode Republike Srbije, pred nama je danas jedna tema koja uskoro neće biti pred Narodnom skupštinom Republike Srbije, te je ovo jedan od poslednjih puta da možemo da se obratimo na tu temu, a to je izbor sudija osnovnih i prekršajnih sudova, o čemu će kasnije biti reči.Pre svega, par reči o kandidatima koji su danas na dnevnom redu. I oni kandidati koji su osporeni i oni koji nisu završili državni pravni fakultet, što je veoma dobro, to ne govorim zato što ja mrzim privatne fakultete, taman posla, već zato što su to kandidati koji su studirali na budžetu Republike Srbije. Iako im je već Srbija platila školovanje, oni treba da ostanu ovde, da ovde žive i rade i kreiraju svoju budućnost, jer je to situacija gde svi dobijamo. I Srbija će dobiti kvalitetne sudije na tim pozicijama koje su veoma bitne, a i oni sami će ostati u našoj zemlji da žive, rade i grade svoju budućnost.Svi kandidati su nedugo nakon diplomiranja položili i pravosudni ispit, koji je najveća muka u životu svakog pravnika, te im ja zaista čestitam na tome. Verujem da je bilo teško boriti se da postignu taj uspeh.Dakle, kada budemo glasali, onima koje budemo izabrali želim puno sreće u daljem radu, želim im da imaju puno znanja u svom radu, da ostanu čvrsto na zemlji pre svega, jer je sudijska funkcija veoma bitna i veoma teška funkcija, ali želim i da sude uvek po slovu zakona i da ne zaborave da donose presude u ime naroda. Jer iako su naše vlasti nezavisne, mi svi potičemo, dakle, i mi ovde narodni poslanici i sudije u sudu, svi potičemo od jedne vrhovne vlasti, a to je narod, te im želim da donose zaista presude i suštinski u ime tog naroda i da to nikada u svom radu ne zaborave.Rekao sam da je ovo jedna od poslednjih prilika da govorimo o ovoj temi. zato što smo mi kao Narodna skupština, odnosno Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo pokrenuli postupak promene Ustava u delu pravosuđa, odnosno baš u tom delu kako se biraju sudije Republike Srbije i u budućnosti će to činiti Visoki savet sudstva, odnosno za tužioce Visoki savet tužilaca, a mi ćemo samo birati par kandidata koji će biti članovi Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca.Zaista tužilaca.Zaista mislim da je to dobro rešenje, zato što time i povećavamo nezavisnost sudstva, odnosno pravosuđa u našoj zemlji, ali ostajemo i dalje u kontaktu sa time ko bira sudije u ovoj zemlji, da ne bude da se sudije biraju same, jer bi to neminovno vodilo jednoj svojevrsnoj autokratiji.Podsetiću, iako su sve tri grane vlasti u Republici Srbiji nezavisne, u članu 4. Ustava je propisano da se odnos između vlasti zasniva na međusobnoj ravnoteži i kontroli i upravo je ovo sistem preko kojeg se ta ravnoteža i kontrola može ostvariti.Uvek kada govorimo o promeni Ustava Republike Srbije treba da napomenemo par bitnih stvari. Dakle, svima su ti ustavni amandmani dostupni na sajtu Narodne skupštine, kao i sva javna slušanja. Svaka reč koja je rečena tamo vam je svima dostupna. Tu možete videti, prema tim amandmanima, da nema nikakve promene promene u preambuli Ustava naše zemlje, što smo utvrdili od samog početka od kada smo spomenuli da želimo da promenimo Ustav u tom delu. Dakle, Kosovo i Metohija će ostati sastavni deo Republike Srbije.Takođe, ono što je bitno, oko čega su se naše sudije na javnim slušanjima najviše brinule, to je da ne dođe do ponovnog katastrofalnog reizbora sudija, kao što se to dogodilo 2009. godine, kada je to uradila prethodna vlast, pa je u jednom danu, pazite, samo u jednom danu, bez posla ostalo skoro hiljadu naših sudija protiv slova zakona i protiv odredbi našeg Ustava i to je na kraju koštalo naše građane, dakle, baš vas koji ovo gledate i slušate, 40 miliona evra, a mi koji idemo po sudovima znamo da se posledice toga osećaju i dan-danas, da postoji ta zagušenost sudova i da neki predmeti traju godinama, upravo zbog toga što je urađeno pre 12 ili 11 godina.Ono što je utisak sa tih javnih slušanja, po čemu su ona bila avangarda, jeste da je kriterijum za formiranje radne grupe, pazite, to su oni ljudi koji su pisali ustavne amandmane, zamislite, nisu mogli da veruju da je kriterijum za ulazak u Radnu grupu bio znanje, da imaju znanje iz oblasti ustavnog prava i ništa više, nikakav politički kriterijum, nikoga to nije zanimalo. Naravno, ovako dobri ustavni amandmani su plod toga i svi su bili iznenađeni, kažu da je to avangarda, a trebalo bi da bude sasvim normalno i sasvim prirodno.Dobili smo pozitivno mišljenje Evropske unije na ove amandmane, odnosno radnog tela Evropske unije, imali smo video sastanak sa njima, kao Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, i to je veoma bitno.Moramo bitno.Moramo uvek napomenuti da mi ne želimo da promenimo deo Ustava zbog Evropske unije, mi želimo da ga promenimo baš zbog našeg naroda, zbog naših građana. Zašto? Pa, dakle, u narednim godinama EU će uložiti u Balkan skoro 30 milijardi evra i ako povećamo nezavisnost pravosuđa, odnosno vladavinu prava sigurno ćemo dobiti veći deo tog novca, a mi iako i dalje ekonomski napredujemo nismo bogata zemlja i taj novac bi nam svakako dobro došao.Naravno, nismo ni slepi kao zemlja, mi vidimo da oni ne daju neke rokove kada će to učiniti, vidimo i da se neke zemlje čak i protive tome da se EU proširi, te mi se jako dopada naša inicijativa „Otvoreni Balkan“, gde mi sami pravimo, dakle, Srbija je lider, pravimo svojevrsnu EU u malom, na samom Balkanu.Videli smo prethodnih dana da je Srbija bila domaćin Samita nesvrstanih, te da je čak 125 zemalja sveta došlo u Srbiju, dakle, 125 zemalja u samo nekoliko dana, te pokazujemo da je Srbija prava kosmopolitska zemlja, da vodimo politiku mira i stabilnosti, saradnje i budućnosti i to pokazujemo i svojim delima, a ne rečima i tužno je i žalosno što takvu politiku nismo imali još pre 30 godina. Zamislite kakva bismo zemlja bili tek danas. Ne bi bilo ni onih ratova, ne bi, verujem, bilo ni bombardovanja i bili bismo mnogo bogatiji. Imali bismo čak i više uspeha nego što ga sada imamo, ali to neka ide na čast onima koji su zemlju vodili u tom periodu.Dakle, da vodimo jasnu politiku mira i saradnje, politiku budućnosti i ekonomije, a u to vreme, evo, baš jutros se vidi da se na Kosovu i Metohiji njihovi lideri bave nečim potpuno drugim, dakle, potpunom nekom destrukcijom svakog mira. Dakle, videli smo one jedinice ROSU koje su jutros pokazale da su malo jače od kisele vode, verovatno. Videli smo da se goloruki srpski narod ne plaši njihovih jedinica, dakle, koliko srce i koliku hrabrost ima naš narod to je neverovatno, ja im se zaista divim i oni su se svi zajedno skupili da upadnu u jednu apoteku. Sad se postavlja pitanje šta bi bilo da su bile dve srpske apoteke, da li bi smeli da upadnu ili bi se uplašili i otišli i zaplenili su iz te apoteke neku robu koju oni ne vole, možda neki plazma keks ili smoki.Ovaj napad koji se dogodio, napad na Srećka Sofronijevića vam nećemo oprostiti, to je Srbin koji je upucan iz jednog zločina koji je počinio a taj zločin je taj što je Srbin. Ja sam čuo da je on operisan i da će biti dobro i veoma mi je drago zbog toga, želim mu brz oporavak a mi ćemo se kao zemlja potruditi da čitava Evropa čuje za ovaj napad na njega, da vide s kime imamo posla i neće biti zaboravljen.Želim našem narodu da poručim da smo ostanu smireni i staloženi. Zašto? Šiptari ovim zveckanjem oružjem žele da izazovu oružanu akciju Srbije. Oni žele da mi uzvratimo, da bi onda imali neki izgovor da nas napadnu i da se dogode neki novi napadi i pogromi Srba kao što se to dogodilo 2004. godine, te želim svim Srbima i na Kosovu i Metohiji i ostatku Srbije da poručim samo da ostanu smireni i staloženi.Ima ko da se bori za vas, ima ko da se bori za Srbiju i za svoj narod, ima ko da se bori za lepšu budućnost naše zemlje i za bolje sutra i nas i naše dece. Živela Srbija.

nažalost niko nije mogao da predvidi ono što se danas desilo na teritoriji Kosova i Metohije, tako da ja svoje izlaganje moram početi sa osvrtom na napad na Srbe.Dodatnu težinu ima i to što sam član Odbora za Kosovo i Metohiju i, evo, u proteklih nekoliko sati zaista dosta poziva sam dobio i primio i samo bih apelovao na sve naše ljude da ostanu mirni, da ne dozvole ovo što Kurti pokušava već danima i nedeljama unazad da dođe do eskalacije sukoba. Želim našem narodu da poručim da svakako nisu sami i da imaju punu podršku svih nas, a što je najbolje i pokazao predsednik Aleksandar Vučić koji se trenutno nalazi u Raškoj i na sastanku je sa predstavnicima Srba.Situacija je jako složena i teška, ali uveren sam da za razliku od nekih prošlih vremena kada Srbija nije umela, znala, ni htela da reaguje, kada nije mogla ni da sačuva ni živote naših ljudi, ni da obezbedi sigurnost, ovaj put Srbija će to umeti i znati. Predsednik, Aleksandar Vučić je još jednom ponovio da međunarodna zajednica mora da reaguje i mi tu poruku želimo danas još jednom da pošaljemo i NATO i KFOR je dužan da zaštiti naš narod, a ukoliko oni to ne budu bili u mogućnosti u roku od 24 sata, bilo kakvog pogroma, pokušaja pogroma, to će uraditi naša zemlja.Želim mnogo zdravlja našem narodu i mnogo mira i da ovakve stvari već jednom međunarodna zajednica prestane da toleriše, da prestane da priča da je neophodno da se uzdrže obe strane od nasilja ili bilo kakvih provokacija, jer Srbija nikoga ne provocira niti naš narod, već su oni goloruki bili izloženi napadu oružanih snaga ROSU ili kako se oni već dalje nazivaju.Žalosno je što međunarodna zajednica očigledno trenutno, da li ne želi ili nije u stanju da zauzda Kurtija, koji na ovaj način sebi želi da napravi još jedan politički marketing pred predstojeće izbore. Ali, svakako nije normalno da taj politički marketing sprovodi na način koji se danas dešava, a to je da je još jedan Srbin ranjen, da je bio u životnoj opasnosti, da je operisan, apsolutno je nedopustivo da bilo ko iz međunarodne zajednice sve ovo nemo posmatra.Što se tiče današnjeg dnevnog reda, mislim da su pre svega kolege koji su bili ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa do detalja objasnili sve ono o čemu se ovde danas radi i dešava, ali mislim da je i kolega Rističević izvukao jednu jako bitnu paralelu i zašto mi danas pričamo na ovaj način i diskutujemo o sudijama. Prosto, moramo, jer građani od nas to zahtevaju. Zašto? Ovde ste bili u prilici da čujete više puta i temu one reforme pravosuđa koja se dešavala 2011/2012. godine, mogli ste da čujete na koji način je blizu hiljadu ljudi u jednom danu ostalo na ulici. ulici. Ono što je mnogo zabrinjavajuće jeste činjenica da ste mogli da čujete kako su se sudije birale.Mislim da smo o tome mnogo puta čuli i mislim da je čak gospodin, Milićeviće ovde iznosio i papire i zapisnike sa sednica opštinskih odbora odbora DS iz pojedinih gradova gde je u donjem levom uglu bio pečat opštinskog odbora DS iz grada u kome se on nalazi, a u donjem desnom uglu pečat od suda, što je apsolutno nedopustivo. Danas imate situaciju da neke sudije koje su izabrane po tome da li je član, funkcioner DS ili mu je supruga ili brat funkcioner DS, jedino je to bio parametar i reper da li će neko biti sudija ili ne.Nažalost, neki od tih sudija i danas obavljaju te funkcije, a svojim nečinjenjem dozvoljavaju da se neke stvari druge dešavaju. Eto, tako nas građani pitaju, zašto još uvek neko ko je evidentno oštetio građane Srbije kojih ima preko 60 miliona evra na 53 računa u više od 17 različitih zemalja, nije odgovarao. Zašto mnogi drugi funkcioneri DS koji su došli na vlast goli i bosi, narodski rečeno, koji nisu imali ni dinar ušteđevine, danas su jedni od najbogatijih ljudi u našoj zemlji. Najteže je ipak objasniti to kako Dragan Đilas uspeva da izbegne to pitanje i odgovor na ta pitanja već jako dugo.Znate, ako uđete u politiku sa 70 hiljada ušteđevine, ženinom kućom i polovnim automobilom SAAB i za deset godina izađete sa 22 miliona evra samo u nekretninama. Dakle, 22 miliona evra samo u nekretninama ima prijavljenih i to je u 2018. godini prijavio kao kandidat za gradonačelnika, nameće se pitanje kako i na koji način ste se tako obogatili. Ovo pitanje, mi kao predstavnici SNS postavljamo godinama unazad, ali nažalost odgovor ne dobijamo, iako ga građani znaju, a znamo ga i mi, da je to samo došlo na taj način što je zloupotrebio svoju poziciju i gradonačelnika i državnog funkcionera tako što je trgovao sekundama sa državnim televizijama i sa svojom privatnom firmom tako što je kao gradonačelnik prodavao i preprodavao sekunde reklamnog prostora i na RTS ali i na Studiju „B“ koji je gradska televizija.Kada smo pričali o svemu ovome tada smo dobili nekakav šturi odgovor da će nam se Đilas Đilas obratiti i da će nam kazati sve što ima i da će nam dati odgovor na svako naše pitanje, ali nikako da dođe do tog dana.Ono što je posebno interesantno jeste pojavljivanje novih podataka o malverzacijama Dragana Đilasa, koji se isto tako tiču i pravosuđa i sudija. Mislim da je u subotu subotu došlo do javnosti da su procurele informacije da je jedan dnevni list izašao sa konkretnim podacima. Naime veritas papiri pokazuju jasno koga, kako i na koji način Dragan Đilas finansira. Tu imate preko dvadeset različitih firmi iza kojih stoje tzv. nezavisni analitičari, razne marketinške agencije, pojedini mediji, udruženja novinara, ali isto tako i pojedini političari, koji su iz njegovog neposrednog okruženja.U tim transakcijama Dragan Đilas im je pozajmio, ako se to može tako reći, pozajmio, ali suštinski poklonio više od dva miliona evra i na taj način je sebi stvorio mašineriju koja će raditi za njega i u njegovu korist. Ovo je bitno naglasiti iz prostog razloga, zato što tih dva miliona evra nije on zaradio kao preduzetnik, već su to pare koje su otete od građana i Beograda, ali i od građana Srbije.Ja sam neko ko dolazi iz Beograda i kome je lokalna politika jako bliska, kada pričamo o gradu Beogradu, u više navrata sugerisao, pozivao nadležne institucije da ispitaju sve navode o kojima mi imamo saznanja. Na žalost, šablon se ponavlja i videćete iz ova tri primera, koliko u koliko u stvari Dragan Đilas misli da se sve parama može rešiti.Naime, Dragan Đilas je prema ovim podacima pozajmljivao pare različitim licima, ali ono što nama upada u oko, jeste činjenica da je svom dojučerašnjem saborcu, koji je organizovao proteste u Mladenovcu, a mislim da mu je i danas jedan od značajnijih funkcionera, radi se o Dejanu Čokiću, bivšem predsedniku opštine Mladenovac. On je tom čoveku pozajmio tri miliona dinara. Ali, ono što je zanimljivo, Dejan Čokić je je ostao u Mladenovcu upamćen, evo tu su kolege iz Mladenovca pa oni mogu da me isprave, kao neko ko je oličenje korupcije, zakulisnih radnji i zloupotrebe službenog položaja.Naime, Dejan Čokić je bio predsednik opštine Mladenovac, a paralelno sa tim je imao i benzinske pumpe. Neko bi rekao nije tu ništa sporno. Međutim, svaki službeni automobil opštine Mladenovac je bio dužan i obavezan da gorivo sipa na njegovim pumpama. Ono što je posebno interesantno da je Agencija za borbu protiv korupcije uvidela bezbroj prekršaja, isto tako i ne prijavljene imovine, pa posle mnogih mera, jer su doneli preporuku da bude smenjen sa mesta predsednika opštine, a kasnije je bio i hapšen, čini mi se da je godinu dana, gospodine Spasojeviću, bio i procesuiran.Dakle, ovom čoveku koji je najbolji pokazatelj kako se zloupotrebljava službeni položaj, Dragan Đilas je pozajmio tri miliona dinara. I to nije sve. Čokić u svom bogatstvu ima i više od 2.000 kvadrata stambenog i poslovnog prostora, koji nikada nigde nije prijavljivao i nije mogao da objasni odakle mu. Takođe, poznat je i po tome što je opštinsko zemljište i imanje prodavao i preprodavao, čini mi se tastu. mi se tastu. Izvinjavam se ne radi se o tastu, radi se o bratu.Dakle, imate situaciju da je opštinsko zemljište i nekretnine opštine Mladenovac prodavao bratu.Izvinjavam se što sam njegovog tasta optužio, moja je greška. Drugi funkcioner, onaj Veselinović je tastu prodavao auto sindikata, tj. auto je kupio od svog tasta za potrebe sindikata kako bi pare ostale u u porodici i preduzeću.Ono što je dalje simptomatično jeste i drugi funkcioner stranke Slobode i pravde, radi se o potpredsedniku Bulatoviću koji je zadužen za poljoprivredu, a koji je 2019. godine prodao svoju stranku Zelenih, Draganu Đilasu.Zašto? Zato što je za registraciju stranaka potrebno 10.000 potpisa, a Dragan Đilas to nije mogao u tom trenutku da obezbedi, a pogotovo ne bi mogao ni sada, pa je tako preuzeo stranku od Bulatovića i na taj način oformio stranku Slobode i pravde.Zašto vam sve ovo govorim? Ja sam i 2019. godine govorio da je on tu stranku prodao Draganu Đilasu.Simptomatično je da je skoro šest miliona dinara Dragan Đilas ovom istom Bulatoviću pozajmio, baš te 2019. godine. Dakle, baš te 2019. godine, kada je nastala stranka Slobode i pravde iz stranke Zelenih, Dragan Đilas, Bulatoviću pozajmljuje šest miliona dinara.Vrhunac dinara.Vrhunac svega ovoga o čemu ja pričam jeste i pozajmica koja je jedna od najvećih na ovoj listi, a tiče se Aleksandra Bjelića. Aleksandar Bjelić je poznat kao najbliži saradnik Dragana Đilasa u gradu Beogradu,

ne bude da samo kritički se osvrćem na sve ovo, na kraju svog izlaganja ću nešto i pohvaliti.Naime, Aleksandar Bjelić je od Dragana Đilasa dobio 36 miliona dinara. Da biste znali o čemu se radi, taj čovek je u celom mandatu Dragana Đilasa bio njegov najbliži saradnik, učestvovali su u koje-kakvim mahinacijama i Dragan Đilas ga se nikada nije odrekao. Pokušao je da opravda sve te njegove grehove.Međutim nije uspeo, iako u prvom talasu su građani bili nezadovoljni, pre svega zato što su posečeni oni platani i zato što ništa nije urađeno transparentno, Aleksandar Bjelić je tada učestvovao u čuvenoj aferi, gde je pronevereno čak 6 miliona evra. Zašto vam sve ovo pričam?Da ne bude da imamo samo kritike koje se tiču određenog rada pravosuđa i toga što ljudi koji su se evidentno obogatili na račun građana Srbije, nisu dokazali to svoje bogatstvo ili nisu odgovorili na pitanje kako su se to obogatili, evo da malo nešto i pohvalim.Danas je potvrđena optužnica protiv ovog istog Aleksandra Bjelića, za proneveru tih sredstava i to nam uliva jedan novi nivo poverenja, pre svega građana u pravosuđe i to nam pokazuje da ipak ne možete da proneverite toliki novac, a da prođete nekažnjeno.Da bi građani Beograda i Srbije, znali o čemu se radi, naime, te godine 2011. kada je rađena rekonstrukcija Bulevara Kralja Aleksandra, znate i sami da postoji i Zakon o javnim nabavkama i da postoji Zakon o budžetskom sistemu, naime , ponuda koje su ponudile firme „Svitelski i Pul“, je bila da će te radove izvršiti za 1,1 milijardu dinara. Ponuda „Balkan gradnje“ je bila u iznosu 1,7 milijardi dinara, i nikome nije bilo jasno, zašto je, i ako mnogo skuplja ponuda prošla i dobila posao.Ono što posebno upada u oči građanima, ali i svima koji se i malo bave ovim poslom, jeste činjenica da su informaciju ko je dobio posao, firma „Svitelski i pul“, dobila tek 31. decembra, iako je ugovor sa firmom „Balkan gradnja“, potpisan, čak devet dana ranije.Ako to nije dovoljno, da se zapitamo o čemu se radi, najbolje pokazuje primer gde knjige, zapisnici, dnevnik radova, nisu vođeni kako treba. Zašto?Nijedna stranica nije bila overena pečatom, i zato što nikada niste mogli da vidite ni strukturu ni materijala, kao ni firme koje su to isporučile i uradile, da sve ovo nije prazna priča, videlo se i tih godina kada su nadležne institucije upozoravale da sve ovo nije dobro i da se radi o mnogobrojnim prekršajima.Ja sam uveren da ćemo sudije koje budemo izabrali u danu za glasanje, poučene nekim negativnim primerima, obavljati svoj posao onako kako treba, i donositi presude u ime naroda. Na kraju krajeva, svi smo ovde zbog građana Srbije i svi mi ovde kao jedan veliki tim moramo da radimo u interesu građana Srbije, i naše zemlje, a uveren sam da svako ko želi dobro našoj zemlji, mora da poštuje zakon i da ga ne posmatra selektivno, već da sudi onako po pravu i zakonu, a pre svega u interesu naše zemlje i generacija koje dolaze.Hvala vam i živela Srbija.

danas je kao što je kolega Ilija rekao pred nama možda sednica gde ćemo po poslednji put diskutovati o izboru sudija zato što za razliku od pripadnika bivšeg tajkunskog režima koji su reformu sudstva sprovodili u cilju privatizacije države i apsolutne kontrole svih grana vlasti, mi smo tu da radimo na podizanju demokratskih kapaciteta i podizanju efikasnosti i efektivnosti rada svih institucija, poštovanju zakona i Ustava.Apsolutno sam siguran da sudije koje su predložene, koje ispunjavaju uslove i koje ćemo danas izabrati, da će svoj posao raditi po slovu zakona i onako kako je to propisano, a sve u interesu i cilju građana Republike Srbije.Kad pričamo o reformi sudstva, već su moje kolege spominjale tu sramnu reformu koja je smanjila poverenje koje su građani imali prema sudstvu i apsolutno je to dokaz koliko je ta žuta tajkunska hobotnica radila na razaranju svega onoga što smo imali, a u cilju da upravo onemogući i smanji kapacitete Republike Srbije da se bori za interese i bezbednost svojih građana.Pre toga su radili na uništavanju vojske, na uništavanju naših odbrambenih kapaciteta i danas ti isti ljudi imaju obraza da pred medije izađu i da govore o službama bezbednosti, da govore o vojsci, da govore o onome što bi država trebala da preduzme kako bi zaštitila svoje građane. Nije potrebno da spominjem imena, već građani Republike Srbije odlično to znaju.Kolega Aleksandar je spomenuo, nažalost, danas je težak dan za Srbiju jer smo videli šta se dešava na Kosovu, da zapravo na severu KiM nije nije nikakva akcija u borbi protiv kriminala, već to zapravo možemo okarakterisati kao teroristički napad i pokušaj još jednog pogroma nad srpskim življem, a tačno se zna i zašto - zato što je Albin Kurti osoba koja zapravo zapravo pokušava da vlada Kosovom i koja hoće da piše istoriju o tzv. Kosovu od svog drugog dolaska na vlast, pokušava da dođe do glasova time što će građane zastrašiti, time što će Srbima onemogućiti da svoje pravo iskoriste i da svoje predstavnike izaberu, a u tome mu apsolutno pomažu i pojedinci u Republici Srbiji, o čemu ću detaljnije pričati.Za razliku od perioda 2004-2008. godine, nažalost, 2008. godine kada su jednostrano proglasili tu nezavisnost i lažnu državu Kosovo, država Srbija nije ni imala mogućnost i kapacitete i da je htela da reaguje, zato što je žuti tajkunski režim apsolutno sve što je moglo u Srbiji uništio, a predsednik koji je bio na čelu države, Boris Tadić, je brže-bolje pobegao u Rumuniju i saopštenjem se oglasio, plašeći se reakcije naroda Srbije.Za

Srbija nije država koja se saginje, koja se izvinjava, koja ne vodi računa o svom narodu, već je država koja je spremna i sposobna da bezbednost građana Republike Srbije garantuje i za čiju bezbednost se apsolutno i bori.Mogli bori.Mogli smo jasno da vidimo, i nakon incidenta koji se desio, kako se pojedine političke opcije određuju prema tom incidentu. Dok su moje uvažene koleginice i kolege narodni poslanici i državni vrh apsolutno osudili ono što se dešava na KiM i gde smo uputili pozive, posebno predsednik Aleksandar Vučić, koji je odmah i pozvao gospodina Lajčaka i rekao ono što je stav Republike Srbije jasno i glasno, sa druge strane imate pripadnike Đilasove opozicije, žute hobotnice, koja ni na jedan način nije pokušala da osudi ono što se dešava na Kosovu. Jedini koji se oglasio bio je Borislav Borko Stefanović, isti onaj koji je 2011. godine stavio potpis i hteo da uvede granice između Srba i Srba, Srba i Srba, koji je uveo granicu između Srba i Srba i koji je radio u interesu Albanaca, apsolutno se ne boreći za interese građana Republike Srbije.Sa koji je postavio ono čuveno glupo pitanje u Međunarodnom sudu pravde i dao vetar u leđa albanskim separatistima za sprovođenje svog plana, koji je maltene poklonio stolicu Prištini u UN, na konferenciji za novinare koju je danas sazvao,

na severu KiM, prema dešavanjima i onome što srpski narod dole proživljava, što jasno govori da vuk dlaku menja ali ćud nikad. U ovom slučaju vuk je osnovao svoju stranku, ali ono za šta se zalagao dok je bio u Demokratskoj stranci, a to je da Kosovo postane apsolutno nezavisno, nije promenio taj stav niti mišljenje.Nažalost, danas smo doživeli situaciju da jasno vidimo pripadnike te opozicije koji i dalje rade na uništavanju Republike Srbije. Malo im je bilo za vreme vlasti što su topili tenkove, što su rasprodavali vojnu imovinu, što su uništavali kapacitete vojske da može da garantuje bezbednost i sigurnost građana, malo im je to što su sramnom reformom sudstva uništili pravosuđe u Srbiji i pričali smo o tome koliko su nažalost i finansijski oštetili budžet građana Srbije, taj novac koji je mogao da se iskoristi u tom trenutku i za puteve i za infrastrukturu i za rešavanje drugih problema a koji je nažalost morao da se isplati isplati sudijama i tužiocima koji su oštećeni ovom reformom, malo im je bilo to što su nas i na međunarodnom nivou brukali svojim nastupima, gde su se hvalili kako su i oca i majku Srbiji svojim postupcima, da se ne izrazim kako su oni to rekli, da ne citiram, jer ipak smo mi ovde pristojni ljudi, ali znaju odlično građani ali znaju odlično građani Republike Srbije o čemu govorim, nego nastavljaju i dalje da uništavaju strukture i državne bezbednosti, a to smo na današnjoj konferenciji jasno mogli da vidimo.Naravno, vidimo.Naravno, Jeremić nastavlja da nas poredi sa državom diktature, a opet, kažem, to je nešto što je njihova posebna karakteristika, da sve ono što prišivaju nama i Aleksandru Vučiću je u stvari ono kako bi se oni ophodili prema Republici Srbiji, kako oni žele da Republika Srbija bude njihov privatni privatni plen, da bude prćija sa kojim će raditi šta god požele.Kada je prokomentarisao načine na kojim se na društvenim mrežama piše o pojedinim ljudima rekao je da ga apsolutno ne interesuje šta se piše po Tviteru i po društvenim mrežama. Pa, naravno da ga ne interesuje zato što je on apsolutno pokazao svoj stav i odnos prema ljudima na društvenim mrežama time što je svoju politiku revanšizma, uvreda, pretnji širio, ponosio se time, nema osobe koja kada bi mu kontrirala ili nekim argumentima rekla da nije u pravu da ne bi rekao - neka, neka, sačekaće tebe moja ruka pravde kada ja dođem na vlast, itd.Onda, govori o tome itd.Onda, govori o tome da država ima nekakvu tajnu policiju. To je bilo apsolutno njihovo vreme gde, nažalost, građani su i te kako izgubili poverenje u institucije. Verovatno da su oni imali neke svoje tajne policije i institucije koje su formirali kako bi još čvršće kontrolisali celokupnu državu i sve grane vlasti i kako bi sa njima radili po principu "Multikom" korporacije, kao što to Dragan Đilas radi.Govori o tome da se danas živi u vreme Miloševića, a on je zaboravio da je njegov otac u vreme Miloševića i te kako koristio koristio beneficije time što je bio i član SPS-a u to vreme, odnosno bio je na funkcijama koje je nažalost zloupotrebio, a te funkcije koje je zloupotrebio je iskoristio da bi i tog Vuka Jeremića školovao, a da bi danas taj Vuk Jeremić svojoj državi vratio time što će svuda u svetu trčati da je tužaka, da govori sve najgore o njoj, da govori kako ovde vlada nekakva diktatura.Napao je danas, zajedno sa svojim saradnicima pripadnike BIA, direktora Bratislava Gašića, i na svojoj konferenciji je jasno ukazao kakav stav ima i prema pravosuđu i prema pravdi. Oni govore tome kako se ovde vrše nekakvi pritisci na pravosudni sistem, na tužioce, itd.Upravo njihova konferencija, ono što su danas izneli je dokaz da oni vrše pritisak i dokaz kakav odnos i stav oni imaju prema pravosuđu, jer oni, nažalost i dalje žive u zabludi da su oni ti koji kontrolišu sudstvo, da su oni ti koji odlučuju ko su sudije. Videli smo da su danas istovremeno bili i tužioci, i sudije, a na protestima koji su organizovali u prethodnom periodu videli smo kakvi bi i egzekutori bili, odnosno sprovodioci te nekakve svoje pravde.Onda se poziva kako o tim slučajevima i dešavanjima zna čitav svet, kako će oni iskoristiti svoje veze po svetu da se o tome čuje, a mi znamo kakve su njegove veze preko CINS organizacije, kriminogene veze koje se apsolutno koriste za pranje novca, ali na svu sreću na međunarodnom nivou polako jedan po jedan od tih ljudi padaju. Sve te afere i dešavanja koje smo mogli da vidimo, kada je u pitanju njegova nevladina organizacija koju je namenski formirao kako bi došao do finansijskih sredstva nelegalnim putem, kako se to završava.On čovek da je iskreni patriota, da je osoba koja se bori za pravo Srba na severu Kosova i Metohije, da se bori za građane Republike Srbije danas bi na toj konferenciji osudio dešavanja i rekao bi kako će svoje veze koristiti da međunarodnoj javnosti stavi do znanja ono što se dešava na Kosovu i Metohiji, na zločine koji se pričinjavaju građanima Srbije na severu Kosova i Metohije i tražio da se preduzmu određene mere po tom pitanju. Naravno da to nije učinio, da to ne želi da učini zato što Vuk Jeremić radi samo u sopstvenom interesu i interesu svojih gazda, a po izjavama i dalje vidimo da je njegov gazda Dragan Đilas i da on svog gazdu nije promenio.Onda se obratio Zdravko Ponoš, načelnik Generalštaba u ono vreme kada su se tenkovi topili, kada se vojska uništava, koji kaže da ima višedecenijsko iskustvo kao javni službenik u radu, otvoreno radi protiv državnih institucija, radi na podrivanju bezbednosti i građana Republike Srbije, rada tih institucija time što otvoreno razotkriva identitete pojedinih službenika, a posle njega se javlja onaj čuveni advokat, Vlada Gajić, koji preti i tom pretnjom jasno vrši pritisak i na pravosuđe i na službe bezbednosti da će otkriti i druge identitete tih agenata ako oni ne urade kako oni kažu, odnosno ne postupe po sistemu kako su oni želeli da se to izvrši.To je jasan stav i dokaz kako se oni odnose i prema Republici Srbiji, i prema sudstvu, i prema građanima, a očigledno da su se ovde oni međusobno dogovorili, pa ona struja Vuka Jeremića ide protiv BIA-e, a struja Dragana Đilasa, predvođena Marinikom Tepić, poznatom po kokoškama koje je otkrila u Moroviću, idu protiv VBA i vojnih službi bezbednosti.Na ovaj način jasno stavljaju do znanja da im nije u interesu ni bezbednosti, ni sigurnost građana Republike Srbije, da žele da nastave ono što su započeli i u čemu su na svu sreću, voljom građana Srbije zaustavljeni 2012. godine, a to je da državu u potpunosti uruše, da je u potpunosti privatizuju i da se sa njome ponašaju, kao što sam rekao, kao sa prćijom, upravo tako, kao što su inače radili.Onda se posle pitaju, zašto nemaju podršku građana Republike Srbije? Posle ovoga danas što su uradili, ta podrška i koja im je bila, a istraživanja govore da su bili na ivici cenzusa, apsolutno će još više pasti, jer ovakvim ljudima dati ponovo poverenje da u ovoj državi nešto odlučuju, a da ne govorimo o nivoima mesnih zajednica, apsolutno nikako ne treba, jer su jasne jasne njihove namere. Oni su svoje karte pokazali, a kažem samim tim i načinom na koji su reagovali posebno na incidente koji su se desili danas na severu Kosova i Metohije, da ih to apsolutno ne interesuje. Na uvodu svoje konferencije kažu – znate, mi smo ovu konferenciju juče zakazali, to nema nikakve veze sa dešavanjima na severu Kosova i Metohije, apsolutno pobuđuje sumnju i kod građana Republike Srbije da je možda ovo i dogovorena aktivnost sa ljudima u Prištini, sa željom da sa dva fronta napadnu Srbiju, napadnu predsednika Aleksandra Vučića i da pokušaju, ali samo na pokušaju, jer nisu uspeli u tome i nikada neće, da poljuljaju poverenje građana Republike Srbije i prema službama i prema institucijama i prema predsedniku Aleksandru Vučiću.Neće uspeti zato što za razliku od njihovog tadašnjeg šefa, koji je u predsedništvu držao sednice predsedništva Demokratske stranke, kao što su i sudije birali u svojim opštinskim odborima i kadrirali, on je danas među građanima Republike Srbije, u Raškoj, razgovara sa ljudima sa severa Kosova i Metohije i bori se da nađe rešenje za ovu situaciju, a kao što sam rekao, Srbija apsolutno neće stati i neće dozvoliti da se ponovi pogrom koji se desio 2004. godine u Kosovu i Metohiji. Hvala.

ne verujem da će u skorije vreme biti sednice na kojoj se raspravlja o izboru nosilaca pravosudnih funkcija koji se biraju prvi put, a da ne dotaknemo čuvenu reformu iz 2009. i 2010. godine, kako je mnogo sudija koji su pošteno radili svoj posao izgubilo sudijsko zvanje. Među njima, posle sudija, bili su i tužioci, a kako su neki potpuno nezasluženo, valjda je tadašnji režim investirao u budućnost, dobijali sudijske funkcije, pa danas imamo jako veliki broj sudskih postupaka koji su u toku, ja bih voleo da ih bude ne u toku, nego da je bilo više pokrenutih sudskih postupaka za razne zloupotrebe koje su se dešavale na prostoru Republike Srbije od 5. oktobra 2001. godine do dana današnjeg.Naravno, ne može nijedna diskusija u Narodnoj skupštini o izboru nosilaca pravosudnih funkcija a da se ne dotaknemo sudije Majića. Neću sada da pričam o tome kako je izabran, da li unižava svoje kolege, nosioce pravosudnih funkcije, da li se bori da stvori nepoverenje građana u naš pravosudni sistem i da ne nabrajam sve njegove postupke koji su nedostojni funkcije koju obavlja, ja ću samo da spomenem, a vezano za današnje dešavanje na teritoriji naše južne Pokrajine Kosovo i Metohije, da sudija Majić ima određenu odgovornost, ako ne neku drugu, onda bar moralnu.Mi smo nekako kao Srbi i građani Srbije navikli da pravda za Srbe ne postoji van teritorije koju kontroliše naša država, ali nas žestoko zaboli kada i tu od svojih sudija osetimo nepravdu za svo stradanje srpskog naroda na teritoriji Kosova i Metohije.Sudija Majić je taj koji je kao član Apelacionog veća oslobodio Gnjilansku grupu. Šta želite više da kažemo da pitam predstavnike Visokog saveta sudstva šta taj čovek treba još da uradi i da ne bude više sudija?Danas na teritoriji Kosova i Metohije ponovo albanski teroristi, obučene u tzv. policijske uniforme tzv. policije Kosova i Metohije ponovo pucaju na Srbe, jer znaju da ako kojim slučajem i dođu pod udar srpske države i srpske vlasti imaju sudiju Majića koji će da ih oslobodi.Nemoj da se više neko posipa pepelom, da odgovornost svih onih koji su učestvovali u tome za današnje događaje ne postoji. I te kako postoji i treba da ih bude sramota.Neću da pričam o tome kako je fašizam hteo da uvede u Srbiju na mala vrata, ali već jednom svi organi koji imaju određenu odgovornost moraju da rade svoj posao kako treba.Ne očekujemo sve ni od Vlade Republike Srbije, ne očekujte sve ni od Narodne skupštine Republike Srbije. Sudska vlast je grana vlasti. Nemamo pravo da se mešamo, ali imamo pravo da tražimo odgovornost i imamo pravo da tražimo rezultate i to nije narušavanje sudijske nezavisnosti i samostalnosti, jer pravo valjda kao nauka podrazumeva da i onaj čovek koji traži zaštitu od svoje države pred sudom, a sudovi jesu državni, treba da doživljava tu pravdu kao nešto što je iskreno i od strane države, a kada imamo takve presude kao što je Gnjilanskoj grupi, lako je sudiji Majiću da priča kako je pravosudni sistem i sudijska funkcija i sudovi u Srbiji kako više ničemu ne služe.U međuvremenu ti isti koji napadaju i sadašnju vlast i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da osim one zaista sramotne reforme pravosuđa, pa, čak ni predsednika Vrhovnog kasacionog suda nisu znali da izaberu u skladu sa Ustavom.Nata Mesarević je izabrana falsifikovanim predlogom.

na neustavan način. Boško Ristić, čovek se pokupi i ode. Niko nije odgovarao za to.Mi to.Mi danas ovde u Narodnoj skupštini imamo izvornik u predlogu za Natu Mesarević koji je sakriven. Mi nemamo papir, prvi onaj papir, po kome započet postupak izbora predsednika Vrhovnog kasacionog suda, nemate ga u arhivi Narodne skupštine, jer su odmah videli da je neustavno, sklonili su papir. Onda je naš Odbor za pravosuđe išao u direktnu primenu Ustava. Ustav se ne primenjuje direktno nego kroz zakone, pa je Odbor za pravosuđe pokrenuo postupak za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda na osnovu predloga Visokog saveta sudstva koji ne postoji zato što nije bilo opšte sednice.Naravno da još uvek imamo problema u funkcionisanju našeg pravosudnog sistema. Imamo problema i ako vam od 17 kandidata za sudije sedmorica budu osporena na sednici Narodne skupštine to je ozbiljan problem. Nisu oni osporavani zato što tu neko protiv nekoga nešto ima, nego što zbog raznih stvari nisu dostojni da obavljaju sudijsku funkciju. Opet čuvajući integritet tih ljudi, nećemo to da spominjemo. Ali, ako zaživi ova reforma, nemojte nas kriviti poslanike što ćemo za sudije koje neki drugi organ bude postavljao da čitamo ono što ih čini nedostojnim sudijske funkcije.Gde god i kako god da zagrebete, uvek ćete kada su u pitanju sve nelogičnosti, nepravilnosti, nezakonitosti, neustavnosti, da naiđete na bivši režim, jer, znate neke stvari i neki rezultati koje bivši režim ima ne mogu da se ospore. Ne mogu ni oni, mada bi hteli da ih ospore,

To je zvaničan podatak, njihov, kriju ga do duše, jako je teško doći do tog podatka, zato što će vam uvek po granama prikazivati broj zaposlenih, u građevinarstvu toliko,

Sada vidim da je blizu 600 hiljada.Vama taj podatak nije toliko ni interesantan za ovu raspravu, ali kada imate ovakav podatak, o čemu će bivši režim da priča? O tome kako je u Srbiji diktatura, o tome kako u Srbiji nema pravne države, o tome kako sudije i tužioci ne rade svoj posao. Slažem se, ali ne kako to oni vide, nego kako to možda ja doživljavam i kao ja to vidim, i kako kao pravna država mi bukvalno, ne postojimo. Da su ovde, u Narodnoj skupštini retardirani mentoli, tako nas nazivaju samo da znate, jer to su sve neke fikcije koje nisu opipljive, ni narušena samostalnost i nezavisnost pravosuđa, ni to da oni ne rade svoj posao kako treba, ni to da li je diktatura, to je stvar ličnog doživljaja. Kada kažete da je 600 hiljada ljudi ostalo bez posla za vreme vlasti bivšeg režima, to je podatak koji je tačan, koji je lako proverljiv, koji svi mi vidimo.Zašto se služe tim podacima? Neki da bi prikrili svoja nedela dok su bili na vlasti, neki da bi se ponovo dočepali vlasti i pravili nova nedela, nove zločine prema svojim sugrađanima, građanima. Znate šta, da biste došli na vlast, pa čak i tako da vas dovedu zapadne ili neke druge ambasade, čak i putem puča potrebno je da ipak imate neku određenu dozu autoriteta, ispravnosti, da postoji neki određeni broj ljudi koji će da veruje u ono što vi pričate i u onu politiku koju vi vodite.Sada imamo jednu čuvenu aferu koja je ovih dana prisutna, a baš me interesuje da li će naši pravosudni i tužilački organi da reaguju na ovo. To su čuveni Veritas papiri, čuvene Đilasove pozajmice. Čujem da se tu okrenula Poreska uprava pa sada je krenula neka rasprava naširoko – šta su prihodi, šta su rashodi, ko je šta trebao tu da obračuna, kako da se zaduži, razduži itd.Ljudi, kada sam čitao ove papire, odnosno članak jednog istraživačkog novinarstva, pa ovde su poreske utaje na sve strane. Gde god se okrenete je poreska utaja. Ne treba biti filozof i raspravljati o tome da li je to prihod, da li je to rashod, da li je prošlo 10 godina, nije, jeste, da li je to osnovna delatnost, kako se to knjiži itd.Izvinite molim vas, ako je recimo šest miliona dobio Medija centar, inicijalno osnovan od NUNS-a, prenosi 100% vlasništva pravnom licu „Demostat“ koje vrši istraživanje za potrebe SSP, a čelnik ove firme je bivši glavni urednik „Danas“ Zoran Panović, dana 2.4.2012. godine, vlasništvo preuzima Milena Ristić. Evo vam poreska utaja. Imate pozajmicu koja se knjiži tako što onaj koji je primio ima određenu obavezu prema davaocu sredstava i istovremeno pruža uslugu jer „Demostat“ se bavi istraživanjem nekog javnog mnjenja. To su oni čuvena Đilasova istraživanja po kojima je on samo na korak da pobedi zlog Aleksandra Vučića. Usluga je izvršena. Nije fakturisana. Utaja poreza, milion i 200 hiljada. Šta čeka tužilac? Ovo nije stvar poreske policije. Ovo je stvar tužilačkih i pravosudnih organa.Možemo dalje bez ikakvih problema. Recimo, hiljada, Tim za razvoj integracija, Saša Stojković 100% vlasnik. Stojković je glavni i odgovorni urednik portala „Info vranjski“ koji otvoreno podržava politiku Dragana Đilasa.Ima ovde kolega koji su iz tog kraja. Isto, milion i 200 hiljada, usluga je izvršena. Zastupao je politiku Dragana Đilasa. Dragan Đilas je to pošteno platio. To nije nezakonito. Nezakonito je što ovi to nisu obračunali, fakturisali, zaračunali porez i platili porez. U ovom slučaju – 240 Samo bih voleo da vidim da neko od nas slučajno utaji recimo kao ovaj Medija centar milion i 200 hiljada da vidite kako bi prošli od tih istih tužilaca ili sudija koji su birani u onoj čuvenoj reformi iz 2010. godine.Možemo

Marković Aleksandar, Saša Bjelić, bivši vozač Dragana Đilasa i gradski menadžer u vreme kada je lider SSP bio ministar u Vladi Srbije i gradonačelnik godine pozajmio 35 miliona i 800 hiljada dinara, što je više od 300.000 evra. E, tu usluga ne može da bude fakturisana. Ne može, da budemo jasni. Usluga se zove ćutanje, jer je taj isti Aleksandar Saša Bijelić i okrivljen i protiv njega se vodi postupak za rekonstrukciju beogradskog Bulevara kralja Aleksandra.E, sada, neka mi neko iz pravosuđa kaže – kako to da Aleksandar Saša Bijelić može da bude krivično gonjen za zloupotrebe prilikom rekonstrukcije Bulevara kralja Aleksandra,

ne može grad da isplati bilo kome bez potpisa gradonačelnika, u ovom slučaju Dragana Đilasa. Dragan Đilas plaća ćutanje Aleksandra Saše Bijelića 300.000 evra, kao i svaki mafijaš, ništa drugo, jer kada nekome od mafijaša neki njihov saradnik dođe pod udar zakona, ćutanje saradnika se plaća, porodica mora da mu bude obezbeđena, dok ovaj odgovara i izdržava kaznu za svog bosa.Postavljam pitanje – zašto nije proširena ta istraga i na Dragana Đilasa kao gradonačelnika?Imamo i stručnjake, isto kroz pozajmice. Sada, ne znam da li mogu da fakturišu tu, da li mogu da utaje novac ili ne. Imamo pored nezavisnih novinara i stručnjake, pa je tako

da vam kažem, dame i gospodo narodni poslanici, postupak, koliko je meni poznato, protiv Nikezića nije završen, i Saše Dragina. Da li je ovde ista stvar na delu, da Nikezić mora da ćuti i prihvati deo odgovornosti na sebe i da zato bude nagrađen sa 16 miliona dinara?O tome ja pričam kada mi kao narodni poslanici tvrdimo da naš pravosudni sistem treba malo bolje da reaguje, treba da bude malo uspešniji. Znate šta, ako 600.000, ali zaboravih, izvinite, imamo i ove, čuveni portal „Direktno“, 4,5 miliona dobili od Đilasa. Pa, i tu je usluga izvršena, samo nije fakturisana. Još jedna utaja 900.000 dinara.Ne znam šta čekaju i tužioci i sudije? Ako treba mi iz Narodne skupštine, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, energetiku, članovi Odbora za finansije, treba da im održimo predavanje šta su to javni prihodi, kako se knjiže, nema problema. Samo neka rade već jednom svoj posao, jer ovo nije samo u nadležnosti poreske uprave. I ovo Poreska uprava ne može sama da dokaže, ne može, nema mehanizme. Ne može da saslušava, ne može da izvodi dokaze, samo može da konstatuje zapisnički, ništa višem.Spominjali smo „CES Mekon“ i Nikezića. Moram da postavim pitanje – pa kako to, evo, rekli smo da je od 2008. godine do 2012, 2013. godine, 2012. godine 600.000 ljudi ostalo bez posla? Za sutrašnju raspravu ću tačno u broj. Niko nije odgovarao, niko, niko.Jedan članak sam pronašao iz iz 2012. godine, to je ono kada se već videlo da je kraj vlasti bivšeg režima. Kadrove konsultantske kuće „CES Mekon“, vlasnika Zvonimira Nikezića, u poslednjih desetak godina bili su premijeri, ministri finansija, a kao državni predstavnici prodavali su državne firme vredne milijarde evra, a kontrolisali su ili kontrolišu glavne ekonomske poluge u zemlji.

Savetovao se u Agenciji za privatizaciju, Ministarstva finansija, Ministarstva socijalne politike, Poreske uprave, „Srbijagas“, „Telekoma“. To ćemo sutra malo da se bavimo i "Telekomom" i Poštom i Aerodromom i bankama u restrukturiranju.Gde god se okrenete, svuda je Nikezić. Da li je moguće da je on samo zbog Azotare okrivljen? Da li je moguće da će samo on da odgovara, on i Saša Dragin, za 600.000 radnih mesta koja su nestala za vreme četiri godine njihove vlasti? Da li je to moguće? Pa, moguće je, zato što imamo sudije kao što je sudija Majić, zato što imamo tužioce kao što je sudija Majić, zato što se ponašaju kao zaštićeni, kao svete krave, sakrivaju se i kriju se iza sudijske i tužilačke samostalnosti i nezavisnosti. Da ne spominjem da su to tužioci i sudije koji su izabrani u toj čuvenoj reformi 2010. godine i da na određen način, zaštitom, duguju zahvalnost i Draganu Đilasu i Šolaku i Nikeziću i Draginu i onom nesretnom Oliveru Duliću i svima koji su bili u bivšem režimu. Vodiće sudske postupke dok to jednostavno ne izgubi svaki smisao, da bi ih na kraju oslobodili.Ja apelujem na sve mlade sudije i one časne i poštene sudije, kojih je sva sreća većina u srpskom pravosuđu, i tužioce, kojih je, takođe, većina u srpskom tužilaštvu, u srpskom tužilaštvu, da zbog ovakvih još bolje, još marljivije rade i pruže našim građanima i sudsku i tužilačku zaštitu onakvu kakvu oni zaslužuju, a mislim da zaslužuju mnogo bolju nego što je u ovih nekoliko godina dobijaju od reforme pravosuđa pa sve do danas. Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas govorimo o Predlogu odluke o izboru sudija koji se po prvi put biraju na sudijsku funkciju i upravo su nosioci sudijske funkcije ti koji odlučuju o nečijem pravu, koji kao sudska vlast imaju za cilj da zaštite prava i slobode građana Republike Srbije, naravno, u skladu sa Ustavom i sa zakonom.Nama je, kao narodnim poslanicima SNS, zadovoljstvo zadovoljstvo da govorimo i da afirmišemo politiku koju sprovodimo na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, jer smo ponosni na rezultate koje je SNS ostvarila od 2012. godine u svim sferama društvenog života, a evidentno je da su značajni pomaci učinjeni i u oblasti pravosuđa. Danas imamo takvu situaciju da sudije ne dobijaju presude, već da presude donose u ime naroda i tu se vidi velika razlika između onoga šta radi SNS i što su radili ovi predstavnici bivšeg režima do 2012. godine, koji su svojski potrudili da i ekonomski i politički unište Srbiju, ali i da sprovode katastrofalne reforme kakva je bila ona reforma pravosuđa iz 2010. godine.Odgovorno tvrdim da danas u Srbiji ne postoji jedan sudija koji može da kaže da ga je u bilo kom trenutku pozvao neko iz SNS i rekao kakvu presudu treba da donese. To je danas u Srbiji prosto nemoguće i, dakle, što se tiče SNS možemo slobodno da kažemo da smatramo da je pravosuđe u Srbiji nezavisno i to pokazuju dva primera iz ove 2021. godine, a to su presude protiv predsednika Aleksandra Vučića i protiv Gorana Vesića. Svako ko tvrdi da se u Srbiji presude donose po diktatu vlasti ili bezočno laže ili možda misli na period do 2012. godine kada je dobar deo srpskog pravosuđa bio pod uticajem i pod diktatom ljudi, kao što su Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boris Tadić, i kada su se sudije i nosioci visokih sudijskih funkcija birali i isključivo na opštinskim odborima DS i da biste došli do neke odgovorne funkcije u srpskom pravosuđu morali ste jednostavno da budete da budete član DS.Takva nečuvena reforma u oblasti pravosuđa koja je sprovedena 2010. godine je pokazala i dokazala da su pripadnicima bivšeg režima na umu samo lični interesi, da su oni iznad svake politike, pa i iznad interesa Srbije. nečuvena, katastrofalna i sramotna reforma pravosuđa iz 2010. godine je građane Srbije koštala 11 milijardi dinara. Ta nečuvena reforma je okarakterisana i od strane EU kao katastrofalno sproveden postupak, a gde je gotovo u jednom danu sudija ostalo na ulici, ostalo bez posla, a mnoge sudije je to koštalo i zdravlja i života.Dakle, i onda smo mi posle 2012. godine morali da ispravljamo njihove greške, jer pre 2012. godine, kao što sam rekao, zakoni su se donosili u skladu sa finansijskim interesima, pre svega, Dragana Đilasa, ali i drugih njegovih saradnika, pripadnika bivšeg režima, kako bi oni mogli da se je pravosuđe iole funkcionisalo u tom periodu na pravi način, pa neko bi morao da postavi pitanje Draganu Đilasu - kako je moguće da se u javnom životu Srbije pojavi 1991. godine kao skromni studenski lider, a da onda 2012. godine, posle par godina na vlasti, kao gradonačelnik Beograda dođe u situaciju da ima milione evra na tajnim računima, da se sada utvrdi da njegov brat Gojko Đilas ima 35 nekretnina na elitnim lokacijama u gradu Beogradu. Ja ne znam, iskreno u kojoj državi je to moguće, a da te niko ništa ne pita.Sada kada je SNS dovela do toga dovela do toga da imamo snažnu ekonomiju, da imamo konsolidovane javne finansije, da se u Srbiji otvaraju fabrike, da pristižu nove investicije, da se otvaraju nova radna mesta, jednom rečju da smo osnažili srpsku ekonomiju, sada Dragan Đilas pokušava da opet dođe na vlast, ali ne da bi Srbiji bilo bolje, već isključivo iz razloga da bi njemu bilo bolje, da bi on mogao da se bogati i da nastavi tamo gde je stao 2012. godine zajedno sa ovim njegovim ljudima iz ovog Multikom klana, a to je da sprovedu ono što su naumili, što vodi do uništenja Srbije i ekonomskog i političkog i da zarade još 619 miliona evra koje su oteli od građana Srbije samo do 2012. godine.Izmišljenim aferama Dragan Đilas i njegovi ljudi iz Multikom grupe jednostavno pokušavaju da zataškaju istinu, a upravo iz razloga jer nemaju odgovore na ključna pitanja. To su ona pitanja koja postavljamo i mi ovde, poslanici SNS, i građani Republike Srbije, a to je – koliko je miliona Dragan Đilas zaradio od pretprodaje sekundi na RTS, koliko je novca od provizije tokom izgradnje Mosta na Adi stavio u svoje džepove? Moram da kažem da mi kao narodni poslanici nismo ni sudije, ni tužioci, ni policajci i ne možemo da donosimo presude, ne možemo da hapsimo, ali je naš zadatak da građanima Srbije govorimo istinu u vezi političkih i tajkunskih malverzacija, pre svega, Dragana Đilasa, ljudi iz Multikom grupe, Marinike Tepić i ostalih, jer to nisu nikakvi mučenici. To su jednostavno bogataši koji su se obogatili isključivo na muci i nesreći ovog naroda.Danas naroda.Danas im je jedini cilj da putem nasilja, da nekakvim obojenim revolucijama uz podršku stranaca dođu bez političke volje građana Srbije na vlast, kako bi ispunili sve ono što su naumili. Jasno Jasno je da ih upravo zbog toga narod neće, jer građani su svesni da su do 2012. godine vladali, da su imali priliku čitavih 12 godina da nešto urade za ovu zemlju i da nisu ništa uradili.Mi ćemo uz podršku građana Srbije nastaviti da jačamo naše institucije, da unapređujemo vladavinu prava, da ne dozvolimo da nam se dogode greške kakve su se događale bivšem režimu, kada govorimo o reformi pravosuđa iz 2010. godine. Građani danas, smatram, imaju možda i najveće poverenje u naše institucije. Više, dakle, nego ikada i naš je zadatak da vrednim radom nastavimo da jačamo našu ekonomiju, pravosuđe, zdravstvo, jer kada je to snažno možemo da kažemo da imamo snažnu državu. Uspeli smo u svim oblastima da osnažimo Srbiju i namera nam je da u narednom periodu ostvarimo sve ono što smo građanima obećali kroz plan Srbija 2025 i zato je važno da građani nastave da pružaju podršku SNS, jer to je politika koja može da garantuje sigurnu budućnost i da Srbija nastavi nezaustavljivo da ide napred.Hoću samo za kraj mog današnjeg izlaganja da pružim reči podrške junačkom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i da poručim svima da novih pogroma, novih „Oluja“ sigurno više neće biti, ali ne zato što to neko u Prištini ne želi, već zato što to Srbija nikada više neće dozvoliti. Srbija je danas neuporedivo snažnija nego što je to bio slučaj 2004. i 2008. godine. Nadam se da će Srećko Sofronijević da bude dobro i da će prestati napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji, a Srbija će uvek biti spremna da podeli sudbinu sa svojim narodom, ma kakva ona bila i siguran sam da će predsednik Aleksandar Vučić, koji je trenutno sa srpskim narodom sa Kosova i Metohije, zajedno sa njima doneti najbolju moguću odluku u interesu srpske države. Zahvaljujem. Hvala.